slijedeći zaključak. Prihvaća se izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju temeljem članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi glavni državni revizor gospodin Ivan Klešić. **Klešić, Ivan** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene zastupnice i zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Državni red za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste birača za 2015. godinu. Financijskom revizijom su obuhvaćeni subjekti koji su u 2015. godini ostvarili prihode iznad 100 tisuća, a to su 18 parlamentarnih i 20 izvan parlamentarnih političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Osim spomenutog, objavljen je uvid u financijske izvještaje za 2015. godinu i to za 49 izvan parlamentarnih političkih stranaka 49 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica koji do svibnja 2016. godine nisu dostavili godišnji financijski izvještaj sa sastavnim dijelovima, znači godišnji program rada, financijski plan, te izvještaj o primljenim donacijama. Revizijom političkih stranaka izraženo je 16 bezuvjetnih, 21 uvjetno, jedno nepovoljno mišljenje za bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske. Za sve nezavisne zastupnike izraženo je bezuvjetno mišljenje. Za jednog člana predstavničkog tijela lokalne jedinice izraženo je bezuvjetno, a za drugog uvjetno mišljenje. Dopustite da vam u nastavku iznesem još nekoliko podataka. Ukupni prihodi revizijom obuhvaćenih političkih stranaka su iznosili 155,4 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na prihode iz državnog proračuna, to je 73,2 milijuna kuna i prihode iz proračuna lokalnih jedinica 37,2 milijuna kuna. Drugi prihodi se odnose na članarine 11,4 milijuna, donacije 22,5 milijuna kuna i prihode iz drugih izvora 11,1 milijun kuna. Rashodi su iznosili 157,4 milijuna kuna od čega se vrijednosno najznačajniji u iznosu 120,5 milijuna kuna odnose na materijalne rashode. Ukupni prihodi nezavisnih zastupnika su iznosili 2,3 milijuna kuna, a ostvareni su iz državnog proračuna i drugih izvora. Rashodi su im iznosili 2,9 milijuna kuna. Revizijom političkih stranaka, utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na izvršenje naloga i preporuka iz prošlih revizija, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, zatim prihodi i rashodi, korištenje poslovnih prostora, te financiranje izborne promidžbe. Osim spomenutom ured je obavio i provjeru dostave godišnjih financijskih izvještaja za političke stranke, nezavisne zastupnike i članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je mandat u tijeku. Financijske izvještaje je dostavilo 115 političkih stranaka, od toga 99 u propisanom roku, 16 izvan propisanog roka dok 48 političkih stranaka nije zaustavilo financijski izvještaj uz napomenu da su financijske izvještaje za 2015. bile obvezatno staviti 163 političke stranke. Svi nezavisni zastupnici su dostavili financijske izvještaje u zakonski propisanom roku. Od 920 članova predstavničkih tijela kojima je mandat u tijeku 25 nije dostavilo financijske izvještaje do prosinca 2016. godine. Obavljena je i provjera objava financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Svoje financijske izvještaje objavilo je 90 političkih stranaka dok 73 izvan parlamentarne političke stranke nisu objavile financijske izvještaje. Svi nezavisni zastupnici su objavili financijske izvještaje na mrežnim stranicama. Ured je o svim utvrđenim povredama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe promidžbe obavijestio Državno odvjetništvo RH i Državno odvjetništvo RH dostavio je cjelokupnu dokumentaciju. Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora hvala vam lijepa na pozornosti.

koje su političke stranke dobile u 2015. godini. 22 i pol milijuna kuna ako sam dobro čuo iznos. I čini mi se da tema o kojoj smo prethodno razgovarali kad govorimo o javnoj nabavi, a i ovaj iznos koji se ovdje spominje, da bi naša javna nabava bila transparentnija kad bi se zabranilo doniranje političkim strankama svih onih pravnih subjekata, trgovačkih društava ili obrta koji se javljaju na natječaje koje su, koje raspisuje bilo država, bilo trgovačka društva u vlasništvu države, bilo jedinica lokalne samouprave. Mislim da bi to pomoglo transparentnosti. Naravno nisam uvjeren da je to zakonski, ali kad smo razgovarali ovdje o financiranju političkih stranaka bilo je tome dosta suprotstavljanja, ali mislim da je to put kojim bi se transparentnost donacija političkim strankama a onda i propisivanje javne nabave. Jer nitko ne može sa sigurnošću reći da onaj tko posluje sa državom, a dok je na vlasti određena politička opcija neće imati razloga i donirati toj političkoj opciji, da kažemo zahvalnicu. Hvala. Odgovor uvaženog glavnog državnog I ako u tom odnosu utvrdimo određene nepravilnosti mi to dostavljamo Državnom odvjetništvu. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani državni revizore, evo ja sam i ovaj dio vezano za nezavisne zastupnike pogledao u vašem izvješću. Ono što bih zapravo i prema vama postavio a sam sam prošao kroz to, jer kao nezavisni zastupnik sam i na lokalnim sredinama nastupam još uvijek. Cijela težina opterećenja koja se prenosi na pojedince stvarno prelazi mjere da kažem možda čak i nepotrebne. Brojne su otegotne okolnosti da se nezavisni pojedinci prijave kao politički akteri pogotovo oko vođenja evidencija. Ja ne kažem da ima tu nepotrebnih, ima stvarno potrebnih gdje se treba prikazati. Ali brojne procedure koje su tijekom izbornog postupka, tijekom podnošenja zahtjeva stvarno prelaze potrebe gledajući ono vjerojatno iz vaših izvještaja kad se pojavljuju brojni oni izvještaji, cijeli niz, koji zapravo imaju smisla kad se radi o političkoj stranci kao subjektu koji objedinjuje, objedinjeno izvješće gdje je jedna puna, prelazi jednu razinu koja bi bila u nekom, pa i samom knjigovodstvu. Gledajući trgovačka društva imamo složeno, složeno, imamo jednostavno. I stvarno bi evo i vaši zaključci iz revizije, pošto vidim da su i nezavisni zastupnici ili vijećnici imali isprava da uputite da se razmisli o tome prvenstveno u Ministarstvu uprave, o olakšavanju, jer na kraju, evo sam sam se uvjerio, nije to otegnuto samo za nas koji smo nezavisni, nego isto tako i za administraciju, koju sve te silne dokumente donosimo u papirnatom obliku, pa elektronski, pa dostavlja tamo, pa posebna stranica koja mora biti. Mislim vama je bitno, a i cijelo javnosti, da je jednoznačno negdje nešto objavljeno, ono što je bitnoga, nije stvar da mi predamo ne znam cijeli niz papira koji će biti negdje prisutni, onda otežavamo i vama. Ja mogu samo misliti kad pošaljemo sve naše izvještaje koliko vas to opterećuje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog glavnog državnog tajnika. **Klešić, se ne razumije./… u pravu jer prema novom prijedlogu zakona, svi oni koji će raspolagati na manje od 5000 kuna nisu dužni prijavljivati. I tu će nastati problem, jel Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, mi znamo da su sva financijska izvješća HDZ-a bila prihvaćena od Državne revizije i da HDZ-u nikada nisu uskraćena financijska sredstva usprkos svim iskazima svjedoka, znači ljudi koji su na sudu govorili o poslovanju HDZ-a. Međutim, ne bi se sada bavio Ježičem i ekipom, blagajnicima HDZ-a itd. nego bi htio na nešto drugo ukazati. A to je da se sustavno u našem narodu servira bavljenje sa sitnim stvarima. Znači ne znam, priča nam se ovdje o bošnjačkoj stranci, koji je uskraćeno pozitivno izvješće. A recimo, ne govori se o tome da HNB gdje se vrte milijarde, da tamo financijska, odnosno Državna revizija ne može ući. Zašto je tome tako? I meni je čudno da Državna revizija se ne oglašava po tom pitanju. Da Državnu reviziju da isto nema nikakav interes od toga da uđe u HNB. A zašto je tome tako? Zato jer politika HNB-a ovdje nikoga ne zanima. Uloga HNB-a, njihov rad irelevantan je za Hrvatski sabor. O monetarnoj politici HNB-a ovdje nema nikada rasprave. Jedini koji pokrećemo raspravu o tome smo mi iz Živog zida. O poslovanju HNB također rasprave nema, zašto, zato jer HNB nije predmet Državne revizije. I što mi imamo? Imamo državu u državu, imamo instituciju koja je tobože državna, a država nema nikakav nadzor nad njom. Ajmo početi pretpostavke da sam ja zaposlenik HNB-a i da sam ukrao milijun kuna i odnio ih u džepu i otišao doma s tim. Tko može utvrditi da je manjak? Samo moji nadređeni u HNB-u, što ako oni rade skupa samnom? Nikom ništa, pojeo vuk magare. Znači guverner je mogao hipotetska, izvući 100 milijune kuna, eura, šta je htio, tko može utvrditi taj manjak. Tko može reći novaca nema? Nitko. Nitko, jednostavno se njegove riječi vjeruje kao kako bi rekao, kao Svetom pismu i nitko to ne nadzire. Kome je to u interesu? Odnosno, zna se tko je u Saboru bio glasao protiv toga da Državna revizija uđe u HNB. To su kolege iz HDZ-a bio je konkretan prijedlog na stolu, oni su rekli, mi mi ne želimo da uđe Državna revizija tamo. Zašto su tako glasali, ja se pitam i dan danas. Ako je sve čisto, ako je sve zakonito, ako nije ništa sporno u njihovom poslovanju, zašto je onda problem da Državna revizija tamo uđe. I ono što vam hoću reći, da hrvatski narod, očekuje od nas, promjene, ali mi te promjene, dok se ne promjeni uloga HNB-a narodu nećemo moći dati. Svi ekonomski pokazatelji su negativni, zemlja srlja u ponor, a nas ovdje evo, Državna revizija uvjerava da je manje-više se u redu. Evo gospodo iz Državne revizije, bavite se revizijom Bošnjačkom demokratske stranke i kažete da nije zadovoljavajući njihov izvještaj. Pa koga briga za tu stranku? Koga briga od hrvatskog naroda kakvo je njihovo poslovanje? Hrvatski narod zanima izvješće rada HNB-a, revizija o HNB-u. To zanima, ovdje zastupnike i građane, tu reviziju nama nedate. I šta mi imamo o toga što je izvješće Bošnjačke stranke negativno? Evo recite nam, kakvu korist mi kao društvo imamo od toga? Apsolutno nikakvo. Znači, bavimo se ovdje stvarima koje nisu relevantne. Evo, gospodine revizor još jedna stvar. Kažete izvješće njihovo je negativno. A izvješća HDZ-a su uvijek pozitivna, i šta, koja je onda smisao revizije? Koja je onda smisao revizije? Revizija ova tu u suštini je samo mazanje očiju i cirkus za javnost, a centralan pitanja, znači rad HNB-a i politika njihova, o tome se ovdje ne diskutira. Do kada? Vi ćete reći gospodine Pernar, vi stalno to ponavljate, HNB, a što da radim? Ako vi kontinuirano izbjegavate tu temu, i bježite od nje, ja nemam druge, nego da stalno o njoj govorim. Ja vas moram vratiti na bitne stvari. Moram vas vraćati na bitne stvari kontinuirano. Jeste pogledali recimo situaciju u Narodnim novinama? Pa u N.N. je opća katastrofa. Stvorili su prošle godine gubitak od 78,9 milijuna kuna, znači skoro 79 milijuna kuna. Tko će za to odgovarati, nitko. Zašto? zato jer su sve institucije su zapravo umrežene i politički korumpirane. Znači Državna revizija je politički instalirana, politički su instalirani suci, politički je instaliran DORH. Evo kada govorimo recimo o DORH-u, ovo je bitna stvar. Gospodin Robert Ježić, poznati riječki tajkun i miljenik HDZ-a, on je rekao da će vratiti pet milijuna u proračun, to svi znamo nije vratio, usprkos nalogu suda. Ako on ne poštuje naloge suda zašto on i dalje ima status zaštićenog svjedoka, zašto DORH ne kaže gospodine Ježić, vi ne surađujete, vi ne surađujete, vi ste rekli vratit ćete Sanaderovo mito u proračun, vi to niste napravili, ako to ne učinite mi vam uzimamo status zaštićenog svjedoka, vi ćete biti procesuirani i silom će vam to biti uzeto, bit će vam blokirana sva imovina. DORH to ne radi. I imam osjećaj da onaj najkrupniji kriminal u zemlji da se jednostavno preko toga prelazi. Političke stranke koje imaju milijunske prihode i koje se financiraju, Sanader je objašnjavao kako i Jadranka Kosor oni imaju uredna revizorska izvješća. I sada ispada da u ovoj cijeloj jednoj gunguli u ovoj cijeloj ajmo reći pravnom hropcu, pravnoj agoniji ne funkcioniranju uopće države ispada evo, bošnjačka stranka evo sada crna ovca, bošnjačka stranka nije zadovoljila. A svi drugi jesu zadovoljili. Eto dame i gospodo to je taj zaključak koji se nama nameće i pitanje je jeli taj zaključak odraz realnog stanja ili mi zapravo u Hrvatskoj živimo u jednoj simuliranoj stvarnosti, stvarnosti koju nam prikazuju mediji i politička elita, a zapravo je stvarnost drukčija. Stvarnost je takva da Hrvatska nije pravna država, da su sva poduzeća upropaštena i ona koja nisu poput Narodnih novina na putu su upropaštenja. Istina je da su dizani milijuni kredita za autoceste, da je taj novac pokraden, ali naravno kada dolazi optužnica na sud, e sud kaže nije dobra optužnica. Onda kada dođe i presuda protiv Sanadera, ha presuda ništa. Onda dođe presuda protiv HDZ-a, ha kaže Vrhovni sud, Ustavni sud, ha ima neka greška ništa. I tko onda nastrada, koga se proglašava krivi? Bošnjačka demokratska stranka, oni su krivi i šta? Ništa, pojeo vuk magare i nikom ništa. To vam je razina funkcioniranja pravne države, to vam je na razini da se uhiti policajca koji je naplatio 200 kuna mita, to je domet našeg pravosuđa. Naše pravosuđe nije u stanju obračunat se s recimo policajcem iz Dubrovnika koji im je predložen sada za šefa policije, a koji iza sebe ima cijeli jedan niz prijava. Ali je politički zaštićen, ne može mu niko ništa, postat će šef svima drugima koji su bolji policajci od njega. Jednostavno ovaj Sabor je jedna predstava, predstava u kojoj većina ljudi ima ulogu statista, a manji dio glumaca, a tek manji dio uistinu ima ulogu narodnih zastupnika, nažalost samo manji dio. Statista ovdje danas nema, vidite. A zašto ih nema? zato jer statisti dolaze samo kada se glasa. Njih da nestane ne bi nitko ni primijetio, sutra da ih proguta zemlja nego tek kada bi bilo glasanje ljudi bi rekli čuj fale ruke, nema. A ima dio ljudi koji nam govore evo slušali smo Andriju Mikulića on nam je pričao tu kako za bit uspješan poduzetnik da trebaju neke kvalitete. Pa koje to kvalitete su gospoda iz HDZ-a pokazale? On je nama tu docirao, govorio nam je o tome kako HDZ izbore je dobio pa je zato HDZ ne znam moralni pobjednik ili šta već. Pa jel on zaboravio na koji način je HDZ je sklepao tu većinu. Pa sklepao je većinu ne na osnovu izbornog rezultata nego na jedan prljav način, na prljav način. Jednostavno našao je osam manjinaca koji bi digli ruku i za crnog vraga da im kaže da sudjeluju s njim u vlasti. Skupio je većinu na račun pet HNS-ovih ili četiri migranta, ne znam kak bi ih nazvao, prebjega i uz pomoć Mišića i Sauche i to je njemu dokaz da je HDZ dobra stranka jer je narod njih doveo na vlast. Pa nije narod njih doveo na vlast nego su oni uz pomoć potkupljivanja zapravo jer ne vidim druge motive HNS-a da ide s njima u koaliciju su se dočepali vlasti. Isto sa Sauchom su tu imali možda i više instrumenata, ne znam ni sam. Ali što vam hoću reći, hoću vam reći da se mi ovdje ne bavimo ničim važnim, da se ovdje u Saboru samo lupeta, a da kola države idu niz brod, da jednostavno kola, kotači nema više kočnica, ispod nas je provalija mi i dalje srljamo u propast, a bitnim stvarima se ne bavimo. To sam vam htio reći. I volio bi da državni revizor kaže barem hrvatskom narodu, saborskim zastupnicima, ja bi volio da nas pustite u HNB, ali znam da on to neće nikad reći zato jer se ne usudi to reći. A ne usudi se zato jer zna da o njegovoj HDZ njegovoj HDZ odnosno njihova većina, i ako on bi govorio ono što oni ne žele čuti, on bi otišao sutradan sa svojeg mjesta. Znači ovo nije država, ovo je cirkus ovo je cirkus u kojem je meni pripala uloga klauna koji mora reći istinu koju svi vide a nitko se s njom ne želi suočiti. Hvala. Hvala lijepo kolegi Pernaru što nam je objasnio da su političke stranke Narodna banka, Narodne novine i policajci, ali digao je ruku za za povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, ja moram članak 238. ali nije to toliko bitno. Dakle, smatram da je neprihvatljivo da zastupnik u Hrvatskom saboru nosi majicu na kojoj vrijeđa jedna politička stranka bez obzira koliko to bilo na ovaj ili način utemeljeno ili neutemeljeno. Ako je želio izraziti svoj prosvjed protiv postupanja policije zato što je jedan mladi gospodin u Poreču to uzviknuo, i to je tako da to bude prekršaj, sasvim sigurno to ne bi trebao biti obrazac ponašanja u Hrvatskom saboru. Pa ako mu vi iz HDZ-a nećete na tome prigovoriti, mi hoćemo prigovoriti jer ne želimo nam se prigovori da na to nismo reagirali, a posebno ne bi dopustili da se tako ne što npr. za našu stranku ili neku drugu stranku kaže iako smo verbalno dobili razne razne uvrede, ali to se rješava opomenom, prema tome, ja ovdje izražavam prosvjed ako već neće HDZ jer im to ne smeta, nama smeta da se na taj način karakterizira jedna politička stranka pa makar i u temi revizije političkim strankama. Evo toliko sam ja imao za to za primijetiti. Uglavnom, kada bi to nama napravili, mi bi ga iznijeli ako ga vi ne bi opomenuli. Hvala.

ali time bi postigao upravo ono što on želi tj. sam je za sebe rekao da je klaun pa onda bi vjerojatno tim više došao do izražaja neke stvari. Međutim, evo ga, nosi to nekoliko dana, valjda je plaća sabornika premala da uzme drugu majicu. Ali mislim da je najbolje da se ne obaziremo na to. Uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Pernar, to što je netko dobio negativno mišljenje, uvjetno mišljenje, naravno da ne znači da je taj netko činio sve u skladu sa zakonom i da njegovo poslovanje odnosno djelovanje ne treba propitivati. Državna revizija se tim ne bavi, mi smo isto kao stranka dobili zbog nekakvih tehničkih detalja uvjetno mišljenje, ja se na tom zahvaljujem reviziji, mi ćemo nastojati to popraviti, možda to samo znači da netko ima bolje ili lošije računovodstvo. Mi znamo da i u Dinamu su često kada su revizije bile, da ne bi utvrdili nekakve velike nepravilnosti Dinamo ima vrhunsko računovodstvo. Tako da, u tom smislu nije to tena, a iznijeli ste još jedinu neistinu kada ste govorili o HNB-u iako to nije tema, upozorio vam se i predsjedavajući, nije samo HDZ odbio reviziju HNB-u. Mi smo imali situaciju da su doduše, HDZ-ovci šutjeli kad se o tome raspravljalo, mislili smo da će to podržati jer je to bio dogovor između HDZ-a i MOST-a, a SDP-ovci su bili žestoko za ulazak revizije u HNB. Kada je došlo glasovanje, jedni i drugi i nemate to šta predbacivati gospodinu jer on o tome ne odlučuje. Mi ovdje u Hrvatskom saboru odlučuje o tome, a mi smo odlučili odnosno odlučile su kolege koje su tako glasovale da revizija ne uđe u HNB što ne znači da taj prijedlog neće doći ponovo pred saborske zastupnike, ja očekujem da grešku koju su napravili kolege iz SDP-a i kolege iz HDZ-a, ne vidim razloga zašto Državna revizija ne bi ušla u HNB, da je onda imaju priliku ispraviti, da će tako i biti, Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Grmoja, nažalost, da, i SDP je isto odbio ulazak Državne revizije u HNB, meni nije jasno iz kojih razloga osim ako HDZ i SDP zapravo nisu jedna stranka, odnosno predstavnici iste elite koja je uvijek elita, samo vlada uz pomoć drugih lutaka hrvatskom politikom, pravosuđem, ekonomijom, itd. Ali ono što je bitno za reći, iznenadilo me što gospodina Bauka smeta moja majica. A znate zašto ga smeta moja majica? Zato jer postaje jasno sve više iz dana u dan hrvatskim građanima, da SDP nije nikakva opozicija HDZ-u nego vodi istu politiku, a to je postalo jasno i danas kada je njegov kolega predsjednik stranke Bernardić, napadao izvješće Državne revizije za vrijeme, to je kasnije shvatio, kad je SDP bio na vlasti. Znači da čovjek jednostavno nema pojma o ničemu, da je došao tu prepričat napamet i onda je ispalo da da priča gluposti i naravno da onda ga podržava manje građana nego što mene podražava, naravno da vašoj stranci para rejting i naravno da vi onda umjesto da napadate HDZ koji nije još uvijek 22 milijuna kuna u državni proračun koji je isisao iz državnih poduzeća, napadate mene zbog majice HDZ lopovi. Znači vas više smeta ta majica nego žalosna istina. A žalosna istina je ta da je država pokradena. Hvala. Slijedeći će u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege evo ja sam već u replici jer morao sam reagirati na ovaj istup kolege Pernara u biti rekao ono što sam mislio reći. Naravno da je zadatak političkih stranaka nezavisnih zastupnika da one nepravilnosti koje se utvrde i koje postoje, a koje mogu biti i tehničke naravi isprave tako smo i mi kao MOST nezavisnih lista primili ovo Izvješće za 2015. godinu koje imamo zbog tehničkih razloga uvjetno mišljenje. A naravno da onda i ovo što je govorio kolega Pernar postoje nekakve dublje stvari, ali tim stvarima se ne bi trebala baviti Državna revizija. Naravno on je tu govorio i o donacijama, nešto je govorio i kolega Žagar na koji način donacije mogu utjecati na ponašanje izabranih predstavnika vlasti. Mi smo imali tu situaciju jer smo imali razno razne darovnice, donacije i slične stvari. Imali smo problematična kreditiranja političkih stranaka i to su stvari koje su puno problematičnije naravno nego ovo negativno mišljenje oko stranke koju je problematizirao, odnosno o kojoj je govorio kolega Pernar ili uvjetnog mišljenja oko nekih tehničkih detalja što se tiče poslovanja samog MOST-a. Ali evo kad već govorimo o donacijama nemam često priliku o tome govoriti, ali često se u medijima pisalo ne znam o jednom velikom donatoru MOST-a pa čisto da i tu situaciju razjasnimo, a upravo je situacija znači Izvješće za 2015. godinu kada se to i dogodilo pričalo se u medijima o gospodinu Rogliću kao donatoru MOST-a. Gospodin Roglić nije donirao MOST nego je donirao gospodina Dragu Prgometa u prvoj izbornoj jedinici, sada znači znači zastupnika HDZ-a. Svi zastupnici koji su ušli u Hrvatski sabor tada na temelju te donacije ili rezultata u prvoj izbornoj jedinici su kasnije otišli iz MOST-a, bili su zastupnici HRID-i a sada su dvoje od tih zastupnika naša kolegica Irena i kolega Prgomet su sada zastupnici HDZ-a. Znači gospodin Roglić eventualno može biti donator HRID-i ili evo sada donator HDZ-a, nikako donator MOST-a. Evo to je najveća donacija koju je primio MOST, ali MOST u prvoj izbornoj jedinici u kojoj su svi ljudi koji su bili na listi bili izbor Drage Prgometa i tada članovi HRID-i. Jedini sam ja bio tada četrnaesti na listi kao potpora, kao nekakva veza tog inicijalnog MOST-a i HRID-i koji se priključio MOST-u. A i ovo uvjetno mišljenje vezano je uz, znači kolegu Petrinu s kojim smo imali jedan sporazum, a koji nije više dio MOST-a. Tako da u tom smislu zahvaljujem se na ovim preporukama i svemu što je izneseno. Nastojat ćemo naravno to ispraviti, ali ono što sam već u replici rekao, ono što kolegu Pernara očito buni je to da ovi nekakvi tehnički detalji koji mogu biti razlog njima može biti umješnost ili neumješnost nečijeg računovodstva nisu nikakav dokaz da je netko korumpiran, pa tako naravno da onda Bošnjačka stranka u tom smislu nije problematična nego ima nekakve nedostatke. A netko tko možda ima pozitivno mišljenje može biti problematičan, ali time se ovo time se ovo Izvješće nije bavilo. Tako da u tom smislu evo ja se zahvaljujem i ne želim ni na koji način problematizirati. Mi to primamo na znanje i želimo naravno sve ono što nije bilo dobro ispraviti. Hvala lijepa. Imate jednu repliku uvaženog zastupnika Žagara, izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grmoja evo da proširim ovu temu, dosta je ona bitna. Vezano za donacije političkim strankama kažem ne znam koliko je to, koliko je uopće moguće u revizorskom izvještaju to utvrditi. Ali postoji niz, da kažemo tendencija na pojedinim županijama gdje su na vlasti pojedine političke opcije, da pojedini subjekti poslovni uredno doniraju samo tu političku opciju koja je na vlasti. Nikad ne doniraju ni jednu drugu političku opciju. I to se može vidjeti iz godine u godinu. To je jedna razina problema. I druga razina problema je naravno kad političke stranke zapravo kad poduzetnici imaju, sudjeluju u javnim nabavama gdje je investitor bilo lokalna samouprava, bilo država, bilo državna poduzeća i onda na temelju toga doniraju političkoj stranci. Mislim da su to teme koje su jako ozbiljne i dok te teme ne riješimo dotle imat ćemo problema i u javnoj, samom provođenju postupaka javne nabave. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Grmoje. Poštovani kolega Žagar apsolutno se slažem, imali smo tu jednu situaciju u Saboru kad smo ja i kolega Bulj problematizirali odnos PPD-a, prvog plinarskog društva i HDZ-a i onda tu u hodniku je sreo mene i kolegu Bulja potpredsjednik Sabora Milijan Brkić i kaže pa što ja imam sa Vujnovcem i PPD-om. Ja sam se s njim našao samo jednom oko darovnice HDZ-u. Znači tu vidimo da taj, da uopće razumijevanje tog problematičnog odnosa kod političara i kod saborskih zastupnika nije na jednom određenom nivou na kojem bi trebao biti. I definitivno to treba više kontrolirati. kad me pitaju o Istražnom povjerenstvu o Agrokoru ja govorim da Istražno povjerenstvo o Agrokoru nije tu da mi istražujemo kaznenu odgovornost. Time će se baviti DORH, nego da istražujemo koje su institucije zakazale. I u tom smislu su zasigurno zanimljive i donacije HDZ-u ili SDP-u od strane Agrokora i to je ono što treba provjeriti. Koje su sve institucije u Hrvatskoj državi dopustile da Agrokor naraste do ovih razmjera i na ovaj način utječe na hrvatsko gospodarstvo. Isto tako, možemo doći u situaciju, a to je ono što ja ne želim dopustiti da neka energetska tvrtka utječe znači zbog određenih poveznica na jedan neprimjeren način na hrvatsko gospodarstvo i na odluke koje bi donosila izvršna vlast. I to su stvarni problemi, a ovo o čemu govorim, ova uvjetna mišljenja, tehnički detalji to mi trebamo primiti na znanje, ispraviti i ne ponavljati takve pogreške. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Evo da i mi u ime Kluba HDZ-a kažemo svoje mišljenje o obavljanoj financijskoj reviziji političkih stranaka. Čuli smo danas mnoge komentare na izvješća revizije koje su se ticale mnogih tijela državne uprave, trgovačkih društava za razdoblje 2013.-2015. godina. Ovo izvješće odnosi se na 2015. kada govorimo o reviziji političkih stranaka činjenica jest da je Državni ured za reviziju postala institucija kojoj se vjeruje, koja je povratila povjerenje javnosti i političara. I da zaista svako izvješće iz godine u godinu prolazi gotovo jednoglasno uz normalne primjedbe koje nažalost sada ovdje nema, a vrlo interesantna tema, a baš su otišli očito svjesni da i oni imaju određenih propusta u svom radu, kao stranka kao političari, da su nešto radili loše, pa im se neda slušati pokoja kritika, iako vrlo rado žele dati nekome drugom tu istu kritiku. Mislim da je svaka namjera Državnog ureda za reviziju ide u smjeru dobre sugestije, preporuke i ne treba ju doživljavati fatalno, kao što su se danas u pojedinim trenucima doživljavale određene situacije, jer Državna revizija sugerira jasno što treba popraviti. Iz godine u godinu i uvijek se osvrne na ono što je već rekla i napisala, pa ajmo to pogledati još jedanput i reći što smo napravili, a što nismo, pa i to nastaviti, ako nismo napravili. Mislim da i u 2015. što je napravljeno važi i za 2016. i za 2017. jer evo imam jedan naslov prije godinu dana iz jednog lista gdje jasno pište, evo ovakva jedna rečenica, uvjeravao me uzmi, zadovoljan čovjek bolje radi. A sve zato što sam vidio kako u stožer Živog zida stižu žute koverte s novce donatora kojih nema na službenom popisu. Znači pojavljuje se problem da imamo donatora kojih nema na popisu u nekoj stranci, da su kolali određeni novci u jednoj kampanji koja su bile za parlamentarne izbore i svi to doživljavamo kao nešto normalno jednostavno i onda kaže, kad trebamo to izgovoriti ili prihvatiti kao kritiku, koju će možda sutra u nekom novom nalazu revizije otkriti, onda nemamo snage biti ovdje, nego onako odradimo svojih 5 minuta i nestanemo. U čemu se radi u ovom izvješću? Financijskom revizijom, 38 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica, obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje za 2015. Osim toga obavljeni su uvidi u financijske izvještaje, 49 izvan parlamentarnih političkih stranaka i 49 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica koja nisu dostavili financijske izvještaje u propisanom roku. Revizijom su kod najvećih broja političkih stranaka utvrđeni propusti i nepravilnosti u području planiranja i u računovodstvenom poslovanju. Navode se odredbe čl.2 Zakona o financiranju financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i naravno navodi se sve pozicije unutar koji se može pogriješiti kada se radi o financiranju samog političkog života, tj. političkih stranaka. Ono što veseli je da kod nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja, te pravilnost financijskog poslovanja. Ali je kao i kod političkih stranaka, utvrđeno da su poslovali i oni sa određenim minusom, kao što su to poslovale i političke stranke, ne sve, ali kada se gleda zbirno na nivou godine, jesu gotovo i one sve u minusu. gotovo i one sve u minusu. U ovom izvještaju, posebno se stavlja jedan akcenat i na jednoj predstavnika unutar jedinica lokalne samouprave kojoj je jednoj političkoj stranci, donirao iznos od 400000 kuna, a nije mogao toliko donirati, jer znamo da je zakonski moguće donirati maksimalno 30000 kuna. Znači da je donirao 370000 više od propisanog. Za sve takve nepravilnosti i propusti u poslovanju političkih stranka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, ured je dao naloge i preporuke. Što kaže nalaz revizije u detaljima. Prihodi političkih stranaka obuhvaćenih revizijom, iznosili su 2015. godine 155 milijuna 366 tisuća i 141 kunu, je manjak prihoda na koncu 2015 iznosio sveukupno milijun 997 tisuća kuna. 16 političkih stranaka je iskazalo višeg prihoda nad rashodima u iznosu 3 milijuna 715 tisuća kuna, a 22 političke stranke iskazale su manjak u iznosu 5 milijuna i 713 tisuća kuna. O financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka za 2015. izrađeno je 16 bezuvjetnih, 21 uvjetno i 1 nepovoljno mišljenje za Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske. Revizijom nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti onako kako sam već rekao. Revizijom su obuhvaćeni i subjekti koji su 2015. godine, ostvarili prihode iznad 100000 kuna, tj. 18 parlamentarnih i 20 izvan parlamentarnih političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Ured je obavio provjeru dostave godišnjih financijskih izvještaja za 163 političke stranke koje su bile obvezne dostaviti financijske izvještaje za 2015. godinu, te 6 nezavisnih zastupnika te 920 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave kojima je mandat tada još uvijek bio u tijeku. Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 6. lipanja do 13. prosinca 2016. godine. U RH, je na dan 9.12.2016. godine djelovalo 160 političkih stranka, od kojih je 21 parlamentarna i 139 izvan parlamentarnih. S obzirom na to da su 22 političke stranke osnovane i upisane u Registar političkih stranaka u 2016., a 25 izvan parlamentarnih političkih stranaka je prestalo djelovati 2015. i 2016. financijski izvještaj za 2015. sa sastavnim dijelovima bile su obvezni dostaviti 163 političke stranke od toga 20 kako sam rekao parlamentarnih i 143 izvan parlamentarnih. Kada govorimo o članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u lokalnim jedinicama na dan 11. studenoga 2016. djelovalo je 920 članova predstavničkih tijela kojima je mandat započeo nakon lokalnih izbora održanih u 2013. godini odnosno prijevremenih izbora održanih u 2014. i 2015. Članovi Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave bili su obvezni dostaviti financijske izvještaje uredu u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Za članove predstavničkih tijela utvrđeno je da je 895 njih dostavilo u propisanom roku financijska izvješća, a 25 članova predstavničkih tijela nije dostavilo financijske izvještaje do prosinca 2016. godine. Kada govorimo o vrijednosti imovine političkih stranaka, koncem 2015. godine u bilanci je vidljivo da ukupna imovina financijska i ne financijska iznosi 92 milijuna kuna dok su ukupne obveze i vlastiti izvori 92 milijuna i 23 tisuće Izvanbilančni zapisi su iskazani u iznosu 2 milijuna 451 tisuću, a odnosi se na evidentiranu vrijednost zgrade u vlasništvu političke stranke za koju se vodi postupak uknjižbe u zemljišne knjige. Što kaže nalaz revizije? Izvršenje naloga i preporuka iz prošle revizije provjereno je da li je politička stranka ili više njih postupila prema nalozima i preporukama. Propusti i nepravilnosti su utvrđeni kod 16 političkih stranaka za koje je u prošloj reviziji dano 159 naloga i preporuka. Ono što cijeli dan govorimo znači utvrđeno je da postupljeno prema 69 ili svega 44% naloga, 19 je u postupku izvršenja, a prema 71 nalogu političke stranke nisu postupile. Znači da i dalje ignoriraju nalaze revizije i dalje se ponašaju onako kako smatraju da je za njih najbolje. Kada govorimo o računovodstvenom poslovanju, revizijom računovodstvenog poslovanja političkih stranaka obuhvaćeni su financijski izvještaji, poslovne knjige i evidentiranje poslovnih događaja, popisa imovine i obveza, potraživanja i obveze te objava podataka. Revizijom je utvrđeno da pojedine političke stranke a) HSS, b) … HČSP, HSP-AS, HSS, HRAST, HRAST, Naprijed Hrvatska, Stranka rada i solidarnosti i Živi zid nisu sastavile temeljne financijske izvještaje na propisan način odnosno da podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu točni i istiniti te da nisu istovjetni s podacima evidentiranim u poslovnim knjigama. Što dalje kaže revizija? Pojedini prihodi i rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama ni iskazani u financijskim izvještajima, opet slične stranke HRAST, Most, Stranka rada i solidarnosti, Živi zid. Prema odredbama članka 17. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama. Također pojedine političke stranke nisu vodile evidenciju korištenja službenih vozila, nisu ispostavljali putne naloge vezano uz službena putovanja ili uz putne naloge nisu priložena izvješća sa službenog puta pojedini, a pojedini sastavljeni putni nalozi ne sadrže popisane elemente. Revizijom je utvrđeno da pojedine političke stranke nisu obavile popis imovine i obveza u skladu s propisima odnosno popisom nije obuhvaćena cjelokupna imovina. I dalo bi se tu nabrajati zaista za svaku stranku i više njih u pojedinom segmentu, svi propusti onako kako to nalaže revizija i onako kako to propisuje zakon. Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u 2015. godini sudjelovalo je osam zajedničkih lista u koju je bilo uključeno 45 političkih stranaka. Posebne račune za financiranje izborne promidžbe otvorilo je osam političkih stranaka prema međusobnom sporazumu i tu je pojavljuje problem. znači oni koji su izašli u međusobnom sporazumu ili u koaliciji na izbore otvorili su jedan račun unutar kojeg nije bilo jasno na koji način će se realizirati pitanje prihoda i rashoda unutar same kampanje. Koliko koja stranka sudjeluje u prihodima tj. koliko koja stranka sudjeluje u rashodima za obavljanje usluge prije svega promidžbe i svih ostalih troškova koji se mogu naći u samoj kampanji. I ono što je opet kažem možda najviše vidljivo iz ovog dijela što se tiče samih jedinica lokalne samouprave, a govorimo o nezavisnim zastupnicima čiji su prihodi prelazili 100 tisuća kuna jest činjenica da je jedan član Gradskog vijeća grada Rovinja uplatio taj jedan iznos koji je 370 tisuća kuna veći od dozvoljenoga to je svojoj stranci uplatio 400 tisuća, a nije to smio. I na kraju možemo samo svesti to s obzirom da se radi o statističkim podacima na jedan ukupan broj tj. ukupne iznose, možemo utvrditi da ukupna imovina financijska, ne financijska političkih stranaka u 2015. iznosi 92 milijuna kuna, da su ukupne obveze i također na toj razini, da najviše prihoda od članarina ima HDZ, iz državnog proračuna tada je to imao SDP jer je imao najviše još uvijek tada zastupnika iz proračuna lokalne samouprave najviše je prihoda imao HDZ kao i od stranih donacija, gotovo dvije trećine imaju stranke HDZ i SDP zajedno. Znači jednostavno zakon je poštivan u najvećem dijelu iako smo često se osporavaju rad velikih stranaka i HDZ-a i SDP-a, ali bezuvjetna mišljenja mnogim strankama pogotovo najvećim pokazuju da smo naučili što trebamo sve raditi svako u svom dijelu i mislim da mnoge rasprave koje su se danas vodile ovdje jasno pokazuju da nije problem nekome reći da nešto nije dobro ili ne valja, ali treba nekad pogledati i u vlastite postupke i utvrditi da li si sam pogriješio, da li si bio na visini zadatka pa da onda možeš drugome suditi ili govoriti da li je to baš tako kako si rekao. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće revizije političkih stranaka. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan gospodine potpredsjedniče. Gospodin Borić, vidi se da se studiozno pristupili ovoj materiji i da ste upoznati sa svim detaljima izvješća odnosno revizije političkih stranaka ali jedna stvar koja evo mene zanima a vi ćete možda to znati jer se time bavite, a vidimo i da neki mladi zastupnici ovdje u Hrvatskom saboru su i pogođeni i revoltom, svojom odjećom pokazuju određene stvari, znači evo kolega Pernar svojom odjećom neke stvari koje ga muče iz prošlosti i mene zanima da li, da se maknemo više od toga, da se ne opterećujemo sa time, da li znate kada će HDZ ispoštovati odluku hrvatskih sudova i vratiti 24,2 milijuna kuna u državni proračun koji je ukraden za vrijeme Fini medije? Znači to je ono što bi sigurno, evo ja sam siguran ovdje, skinulo puno tereta sa financiranja političkih stranaka i ljudi bi vidjeli da ste vi u HDZ-u naučiti neke stvari iz prošlosti. I onda ne bi imali više ovakvih scena, jer ja pa čak i malo razumijem revolt mladog zastupnika Pernara koji svojom odjećom pokušava ukazati na tu još jednu nepravdu koja se vuče već više od 10 godina. Znači kada će taj novac javni, ukraden 2007., 2008. godine biti vraćen u državni proračun kako se ne bi više opterećivali sa poviješću financiranja netransparentno političkih stranaka u ovom slučaju, u velikom iznosu 24,2 milijuna kuna koje je prikupio iz javnih poduzeća i svega onoga što smo bili svjedoci tijekom proteklih godina. Znači to je nešto šta, ja mislim još uvijek treba razriješiti, vjerujem da vi imate informaciju kada HDZ misli vratiti taj novac. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borića. Hvala lijepo. Kolega Maras, ovo je bilo izvješće revizije za 2015. godinu i govorio sam o tome, ako ste primijetili ne bavim se više politikom na onaj način na koji sam to radio dok sam bio u oporbi, znači pokušavam biti konstruktivan, razgovarati na temelju činjenica, argumenata i znam da je to sve nekada efektno, ali ne donosi ili ne pridonosi ničemu. Imate vi dovoljno problema u SDP-u i nedavno ste očito uzeli neki kredit a da niste imali pojma vi članovi predsjedništva da li ste ga uopće i uzeli, tako da to će biti predmet nekih drugih revizija koje ćemo još raspravljati nadam se u slijedećim razdobljima, bez da ulazimo u posao institucija. Kad institucije kažu svoje, vjerujte da ćemo se ponašati onako kako to nalažu pravila ponašanja, kako to nalaže poštivanje zakona i ozbiljna stranka. Ali do tada, nemojte vi biti sudac kao i neki drugi zastupnici ovdje jer to saborski zastupnik nije niti treba bit. a to da ste bezgrješni, o tom potom. Ali imate vlastitih problema i čuvajte ovog predsjednika jer očito nije dobro tamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Borić, kolegice i kolege. Kolega Borić, vi ste u svom izlaganju rekli da treba podržati i mi iz HSS-a podržavamo nalaz revizije i da su svojim nalazom i svojom aktivnošću vraćaju povjerenje građana u državne institucije, da je Državna revizija jedna od takvih institucija. I ja bih se pridružio vašem razmišljaju ali bi isto vam predložio, obzirom da ste sad u vlasti, da i druge institucije se ugledaju u njihov primjer i da rade svoj posao jednako za svakog, da svaki građanin bude jednak pred zakonodavstvom RH a da bi ova institucija bila uspješnija, predlažem jer čujem s terena da im nedostaje i ljudi i opreme i kvalitetnijeg prostora i da im povećate plaće i da budu još uspješniji i neovisniji i da pravna praksa u njihovim nalazima bude identična od općine do općine, od političke stranke do političke stranke, da imaju ujednačene kriterije. I zašto to ističem? Zato što sam i prošle godine u ovom izvještaju diskutirao i rekao da naravno i HSS ima svoj grešaka i uvažava nalaz revizije, nastojat će otkloniti te nepravilnosti, ali da ima niz onih koji nisu otklonili nepravilnosti da bi bilo dobro da znamo koje su to i što se poduzelo s njima da više ubuduće to ne ponavljaju. Kao što su sad dva ili dva ili tri načelnika po revizije dobili nepovoljan nalaz zbog toga što su nenamjenski trošili proračunski novac što su nisu evidentirali sve transakcije, što su dio novca iz blagajne digli, zna se iz koje su političke opcije, nadam se da ćemo dobiti informaciju na koji način su oni procesuirani i da neće proći kao što smo tražili izvještaj koliko i kad su bile inspekcije u Agrokoru i tvrtkama u sustavu Agrokora, zašto ih 5, 6 ili 10 godina u nekim njihovim tvrtkama nije nije bilo i da je tek reagirala Vlada nakon nalaza svjetske jedne organizacije da su financijska izvješća lažirana. E na taj način ne vraćamo povjerenje u pravni sustav Hrvatske i moramo svi djelovati da prema svima jednako djelujemo i da sve tvrtke i ljudi i stranke budu u jednakom opsegu i djelovanju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Pa kolega Vlaović, evo slažem se, i potpisujem velik dio vaše replike, i ja isto smatram da Državna revizija zaista i kolega Klešić i njihovi svi suradnici jednostavno zaista rade svoj posao korektno, onako kako treba, i neovisno. Vjerujem da su neovisna i druga tijela, o njihovim izvještajima raspravljat ćemo, imat ćemo prilike i o izvještaju DORH-a za 2015. i 2016. godinu, pa će svi reći ono što ih muči, ono što im je na srcu, ali opet kažem izbjegavajmo onaj dio koji se tiče toga da mi sudimo ovdje, da mi određujemo gdje što treba biti, da mi smo ti koji govorimo jedino kao oni koji govore istinu, da smo mi to koji su najpametniji i da sve znamo, mislim to sigurno nije tako, a ova izvješća jasno pokazuju da sustav ima problema i da ga oni koji žele, mogu otkloniti ukoliko žele slušati preporuke i sugestije, ako ne, ponavljaju se ponovni, isti problemi ali kažem ima oni koji žele učiti i naučiti, a ima onih koji žele biti onakvi kakvi jesu i misliti da znaju sve i da im ne treba nitko nešto sa strane dodati ili reći. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti.

dok se ne utvrde činjenice vi ste pokazivali članke koji se tiču Živog zida i tiču se donacija koje ne mogu biti predmet Državne revizije jer su to bile donacije koje su dolazile, a nisu nigdje zavedene, tko zna na što su se trošile ako je to bilo tako. Tako da onda nemojte kolegi Pernaru zamjerati kada on govori o nekakvim drugim donacijama i propitiva znači ovo izvješće jer se ova izvješća ne mogu baviti znači pojedinih političkih stranaka ne mogu se baviti onim što se nosilo u torbama, ne mogu se baviti onim novcem koji je dolazio tko zna od kud i novcem za koji se ne zna na što je trošen. Toga nema u financijskim izvještajima i to je stvarni problem, ali to revizija na žalost ne može možda ni utvrditi. Ja imam jednu situaciju gdje vaš koalicijski partner u Metkoviću je iz gradskog proračuna kupio masline i dijelio ih u svojoj parlamentarnoj kampanji, kampanji za parlamentarne izbore. I hrvatsko pravosuđe je potvrdilo optužnicu, suđenje još nije počelo. 4 godine to već traje i vuče se, 4 godine traje, a ja ne znam što je problem tu dokazati. Postoje fotografije gdje čovjek to dijeli na splitskoj rivi, dijeli te masline koje je kupio iz gradskog proračuna. Znači ne može se vaditi na to da je išao potaknuti razvoj maslinarstva u gradu Metkoviću kao gradonačelnik tog grada, ako to dijeli na splitskoj rivi. Znači ne može se vaditi. To je problem institucija ove države, ali to nije pitanje za Državnu reviziju, a vi ste znači optužujete druge, a došli ste sa jednim novinskim člankom i govorite kako je Živi zid navodno dobivao te donacije u kuvertama,

i da isto može vrijediti i za 2017. I onda sam pročitao i za 2016. I onda sam pročitao jedan članak iz novina od prije godinu dana, gdje je onaj čovjek iz Živog zida prešao u MOST svjedoči o tome što se događalo u nekom vremenu, u nekoj parlamentarnoj kampanji za izbore i na koji način je to funkcioniralo. I onda sam rekao možda će se jedan dio toga pronaći i u financijskim izvještajima koje će napraviti Državni ured za reviziju za 2016. godinu, a možda se neće naći ništa. u savršenstvo MOST-a neću dirati. Stvarno ste savršeni, ali vam nije pomoglo u Metkoviću da opstanete. Evo uzeli smo Metković i nemojte se ljutiti, ići će taj grad i bez vas bez problema. Hvala. Sljedeći će govoriti uvaženi zastupnik Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti. Izvolite. **Varda, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni revizore sa saradnicima, gospodine Klešić. Ja ću nastojat u ime kluba vrlo malo ponavljati ono što ste vi u svom nalazu, odnosno izvješću naveli vezano za političke stranke. Ono što mene zapravo slušajući cjelodnevnu raspravu o vašim izvješćima posebno posebno navodi da kažem sljedeće. Od 18 parlamentarnih političkih stranaka, 8 političkih stranaka su dobile uvjetno mišljenje i to negdje oko, vrijednosno oko 9 milijuna kuna iz prihoda iz proračuna jedinica, lokalnih jedinica i oko 2 milijuna i nešto iz državnog proračuna ako sam ja dobar matematičar. Međutim, zanemarimo brojke. Ovdje je problem ponavljanja uvjetnog mišljenja. Ja sam iz vašeg izvješća iščitao da su neke političke stranke u prethodnoj godini, to znači u 2014. jer ovo je izvješće za 2015. dobivali čak i bezuvjetno mišljenje. Autohtona hrvatska seljačka stranka je dobivala nepovoljno i ona je i dalje nepovoljna. Ali mene brine ponavljanje kod parlamentarnih političkih stranaka, dakle koji dobivaju sredstva iz državnog proračuna ili dobivaju sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave. Ponavljaju se uvjetna mišljenja iz godine u godinu. E sad dolazim zapravo na pravu temu. Onu temu koju je zapravo otvorio kod vaših izvješća kolega Šuker, pa i dijelom kolega Stazić. Ako raspravljamo pojedinačno o svakoj od stranaka ili o svakom pojedinačnom slučaju od tog drveća, od te šume zapravo ne vidimo drveće. I onda se od Državne revizije traži ono što njoj nije u zakonu nadležnost. Dakle, Državna revizija detektira problem, Državna revizija ima samo određene alate. Koji su to alati? Alat da svoje izvješće pošalje izvršnoj vlasti, alat da svoje izvješće pošalje Hrvatskom saboru, alat da da preporuku ili nalog za lakše povrede. Hajde recimo da je to u disciplinskom postupku kod radnika lakša povreda radne obveze i da nalog, odnosno preporuku u kojem bi se smjeru trebalo poboljšati poslovanje financijsko stranke. ima jedino ovlast da Državnom odvjetništvu dostavi svu dokumentaciju sa sumnjom u eventualno kazneno djelo. I tu njezina nadležnost prestaje. Ono što je gospodin Šuker govorio i gospodin Stazić koja je svrha izvješća i rasprave u Vladi i Saboru, koje je to svrha? Da se prepucavamo, da sudimo ili da danas imamo rješenja, da nam se određene stvari, na kojoj Državna revizija ukazuje da su problem u zakonskim rješenjima ili u podzakonskim aktima problem. I da oni dovode upravo do takve situacije. Odnosno, tamo gdje recimo velike stranke dobivaju bezuvjetna mišljenja jer imaju financijska sredstva, imaju stručnjake, računovođe, knjigovođe, itd. neke manje stranke, ali korisnice proračuna, državnog i lokalnog, ako iz godine u godinu bezuvjetno mišljenje, uvjetno mišljenje, pa zašto ne mijenjamo Zakon o financiranju političkih stranaka. Zašto to ne mijenjamo? Jedan put uvijeno preporuka, nalog. Drugi put uvjetnog, smanjimo mu prihod, treći put uvjetno skinimo ga iz proračuna. Dajmo onima koji obavljaju svoj posao kako spada ili osigurajmo sredstva za rad Državne revizije. A oprostite, to je jedan od izvora. Niti imate dovoljno prostora, niti imate dovoljno ljudskog resursa, nemate ljudi. Ja znam, kao sudionik revizije dakle kod mene je dolazila revizija, u državnoj upravi. Ja znam koji je to mukotrpan posao. I ja znam da Državna revizija, poznam i neke revizore od onda, koji stvarno dobronamjerno ukazuju na problem, daju preporuku i daju nalog, ako drugo ništa ne preostaje. Ali vam treba osigurati uvijete. Evo, npr. u vezi s financiranjem izborne promidžbe političkih stranka, Državni ured za reviziju kaže sljedeće, ured je ocijenio da je potrebno propisima, dakle, propisima urediti bitne elemente međusobnih sporazuma političkih stranaka, šta to znači? Pa to je zapravo nalog, ja bi ga tako u navodnike stavio Hrvatskom saboru, da mijenja zakon. Vladi da preloži izmjene i dopune zakona. I onda je tu kraj. Drugačije mi nećemo doći, imati ćemo stalno ovakvu situaciju, i stalna prepucavanja i stalno dovođenje Hrvatskog sabora u ulogu suca. A mi nismo sud. Mi smo zakonodavna vlast. I tu je problem. Sad da vam kažem na kraju, kao sudionik nekada Državne revizije, koja je dolazila kod mene, kad je prošla Vladu, izvješće, o lako ćemo. Kad prođe Sabor, gotovo je. Primi se izvješće u ladicu. Gotovi smo, nema promjena zakona, nema promjena podzakonskih akata, svi zadovoljni, osim ako se ne osnuje istražno povjerenstvo. E a onda je malo drugačije i to je to. A u ostalom, gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora izvješće 2015. izvješće 2015. to pokazuje i odnos zakonodavne vlasti prema jednoj vrlo važnoj instituciji Hrvatske države. Hvala vam lijepo. Hvala. Sljedeća će i u ime Kluba zastupnika GLAS govoriti uvažena zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Poštovani gospodine Klešiću sa suradnicima, kolegice i kolege. U ime GLAS-a mogu reći da ćemo podržati izvješće revizije vezano uz financiranje političkih stranka. se vrti oko financijskog poslovanja političkih stranka. I ono što mogu reći, s obzirom, da već jedno 5 puta govorim u ime bivše stranke, a sada i nove stranke, vezano uz financiranje političkih stranka i mišljenje revizije. Mislim da se može konstatirati da smo neke pomake u dobrom smjeru napravili, odnosno da političke stranke su počele poštivati primjedbe, naputke, sugestije Državne revizije i da su se evo konačno u većini naučile ili prilagodile svoje poslovanje zakonu. da sve one primjedbe koje jesu idu u nekom pravcu da se unaprijedi cijeli taj sustav, pa i onaj dio o kojem se govori preporuke preporuke vezane za nove zakone, odnosno, izmjene i dopune zakona koje bi mogle unaprijediti ovaj dio, dio rada političkih stranaka. stranaka. A inače kad se gledaju sva ta izvješća unatrag nekoliko godina manje-više su primjedbe slične. I mislim da samo one stranke koje se još nisu stigle prilagoditi, a vidimo da je sve manje ovih uvjetno rečeno većih političkih stranka koje dobivaju uvjetna mišljenja. uvjetna mišljenja. Znači mislim u tom nekakvom tehničkom formalnom smislu mislim da možemo biti zadovoljni. Ali ja sam htjela ovdje progovoriti o nečem drugom, a to je kako se uopće političke stranke ponašaju i šta bi recimo državna revizije kad bi više mogla govoriti temeljem zakona rekla na ponašanje, odnosno, uzorno ili ne uzorno ponašanje stranka i poruke koje političke stranke šalje prema javnosti svojim ponašanjem, da li pojedinaca ili odlukama koje donose unutar svojih tijela. Ono što je meni zapelo za oko, da u jednom dijelu se spominju određeni akti stranaka, koje su stranke dužen donijeti, uz znači programske i sve druge koje stranke donose je jedan akt koji se preporuča strankama da ga donose, a koje nemaju sve političke stranke pa ni čak sve parlamentarne stranke, to je Etički kodeks. Mislim da mi u Hrvatskoj ćemo teško promijeniti mišljenje naših građana o političkim strankama ma koliko sve zakone pa ček i sve preporuke Državne revizije poštivali, formalno gledajući ih zadovoljili ako još uvijek postoji sumnja i to sasvim opravdana sumnja i percepcija naših građana da se političari i političke stranke ne ponašaju na način koji je moralan odnosno koji bi mogao zadovoljiti određene moralne standarde. ja sam duboko uvjerena da dok političke stranke unutar sebe ne demokratiziraju procese, dok ne izreguliraju međusobne odnose, dok u Hrvatskoj ne prestane idolopoklonstvo vođama u strankama, dok ne otvorimo stranke prema javnosti, dok ne postanemo transparentni u svakom dijelu svog političkog rada badava će nama biti zvati državne revizije, badava će biti formulirati zakone kojih ćemo se morati držati i vjerojatno ćemo ih se držati, međutim po našem starom običaju u njima ćemo naći svih malih i velikih rupa da bi ih izigrali, da bi ih izigrali, prije svega da bi izigrali političke elite unutar tih političkih stranaka. Mislim da mi moramo otvoriti temu koja je izuzetno važna, ja bi rekla za Hrvatsku, a to je kako ćemo vratiti povjerenje građana u politiku, prije svega u politiku, a u politiku kroz ljude odnosno kroz političare odnosno kroz temeljne organizacije u kojima se oni organiziraju to su političke stranke. I mislim da smo došli kroz svih ovih 27 godina demokracije na jednu točku za koju smo mi u GLAS-u osobno vrlo zabrinuti. Ljudi nama se u društvenom i u političkom životu događaju neke retrogradne situacije koje nas vraćaju u vremena koja i u situacije u kojima smo bili davno za koje smo mislili da su iza nas, dodatno se nepovjerenje građana prema svima nama produbljuje i neće nam pomoći nijedan zakon ako se sami unutar sebe, svaka politička stranka za sebe, a posebno parlamentarne stranke koje su zastupljene u Hrvatskom saboru ne suoče sa tim problemima i jasno kažu dosta. Ocjena rada ovog Sabora je nešto iznad dovoljan. Pa nije to samo zato što mi financijski možda neke od tih stranaka rade određene financijske prekršaje, manje ili veše, kao što vidimo većina ih u stvari uopće ne radi nikakve više financijske prekršaje veće nego je pitanje kako ćemo mi tu dvojku popraviti na nekakav malo bolju ocjenu i naše je mišljenje jedino mi sami to možemo napraviti. Međutim, ne na način da generaliziramo i ne način da se razgovaramo u Saboru međusobno kao stranke na način kako se razgovaramo. ja poštujem svačije mišljenje, ja sam liberal po uvjerenju i vrlo sam otvorena za različiti način iskazivanja svojih stavova od ovoga kako to čini kolega Pernar pa do nekih svađa kojih odnosno nekih suprotstavljanja koja nisu baš ugodna za uši i ja vjerujem da većina naših građana to ne voli čuti. Ali onošto me najviše smeta je generaliziranje, ali i šutnja. Dakle ja sam sasvim uvjerena da većina saborskih zastupnika HDZ-a koja danas sjedi u klupama u Saboru se ne neki način srami svega onoga što se dogodilo u povijesti pogotovo vezano za financijsko poslovanje HDZ-a, da im je neugodno. I mislim da većina tih ljudi nije ni znala šta se događa. I ja ne bi ustala ovdje i rekla da su svi ljudi koji su u HDZ-u lopovi, ali neki su bili, najvjerojatnije, nešto je već i dokazano. Međutim onog trena kada se ustanovi da netko je lopov, znači da je neko ukrao, da je neko prevario, da je neko uvrijedio, da je neko bio nasilan političke stranke moraju imati vlastite mehanizme da takve ljude isključuju iz javnog prostora, u protivnom nama se ne piše dobro. Političke trgovine, varanje birača, to je nešto što je nedopustivo. Ja ne želim nikome ovdje docirati, nisam raspoložena nikome soliti pamet, ali mislim da smo svi negdje duboko toga svjesni i da negdje u pozadini ovo što kolega Pernar govori, govori, … svega ovoga što on govori, svi mi negdje intimno mislimo da je u nekim stvarima upravu, većina nas, ja se nadam da je tako, većina naš nažalost misli da je kolega Pernar upravu. I to moramo mijenjati. A ja bi se još jednom zahvalila Državnoj reviziji prije svega na stručnosti, drugo, na nepristranosti, osobno sam se u to uvjerila kao čelnica lokalne samouprave kvalitetnom radu i na svemu onome što čine u smislu unapređenja cijelog sustava jer rezultata svega toga ipak ima. Naravno nismo zadovoljni, niste ni vi naravno zadovoljni jer bi voljeli da imate što više bezuvjetnih mišljenja, međutim pomaci su napravljeni i u tom smislu treba to pozdraviti i treba se držati prije svega zakona, treba se držati propisa. Međutim ja osobno, nego mi u GLAS-u mislimo da nije glavni i ključni problem da li se političke stranke i slijepo Zakona o financiranju političkih stranaka kako bi vratile kredibilitet politici nego da li se drže ono ono što politika jest ideje, bez obzira dal' su one desne, lijeve, centrističke, liberalne, da se drže ideje i da budu dosljedni u politici i vjerodostojni prema svojim biračima i prema građanima. Dok to svi mi zajedno ne napravimo, bojim se da ni bezuvjetne revizije države i političkih stranaka, neće pomoći da ovo društvo napravi korak naprijed. Hvala.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi glavni državni revizor gospodin Ivan Klešić.